Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na

jedinice.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom momentu, 145 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Reč ima Samir Tandir. Izvolite. Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, pre nego što postavim svoje poslaničko pitanje i zatražim odgovor na njega, želeo bih da iskažem svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo

naše stranke, akademik Muamer Zukorlić je više puta isticao, i to se nalazi i u programskim aktima naše stranke, o potrebi povezivanja države Srbije sa muslimanskim svetom. Znači, smatramo da na tim tržištima kao bivša Jugoslavija i sada kao Srbija naše kompanije su tradicionalno prisutne, da su naši proizvodi prepoznati na tim tržištima kao kvalitetni i kada je u pitanju izvoz hrane i kada je u pitanju namenska industrija.Ono što me posebno raduje jeste što će odnos između naše zemlje i Kraljevine Bahreina biti podignut na taj najveći diplomatski nivo, da ćemo imati našu ambasadu u Manami i da će Kraljevina Bahrein otvoriti svoju ambasadu ovde u Beogradu.Što se pitanja tiče, upućujem ga Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture i infrastrukture – kada će se sanirati oštećenja i klizišta na magistralnom putu Prijepolje – Brodarevo – Bijelo Polje? To je državni put prvog B reda broj 23, gde imamo suženje usled oštećenja u naselju Gračanica i u naselju Zavinograđe. Kako to izgleda, ja ću to da pokažem sada.Znači, imamo velika oštećenja. Put je jako frekventan, pogotovo u letnjim mesecima, jer je to magistrala koja ide ka moru. U blizini je naseljeno mesto Brodarevo. Preti opasnost, ukoliko se ne sanira ova šteta, da građani brodarevskog i komaranskog kraja budu odsečeni od Prijepolja, a pogotovo imajući sada u vidu da imamo pandemiju korona virusa. Šta će se desiti ako se prekine ovaj put?Ako ga sada ne saniramo, ući ćemo u leto, ćemo u turističku sezonu, pretpostavlja se da će ove mere popustiti, znači, kada budemo imali nepregledne kolone kamiona i malih automobila, postoji velika opasnost da će ovde doći do potencijalnih saobraćajnih

i ministarstvo i javno preduzeće „Putevi Srbije“ da obrati pažnju i ovo mora da uđe u spisak prioriteta kada je rešavanje problema u pitanju.Takođe, hoću da istaknem da imamo problem i kada je u pitanju put Prijepolje-Jabuka-Pljevlja. To je put prvog B reda broj 29. Predsednici mesnih zajednica Brodarevo, Jabuka i Kamena Gora zamolili su me, evo kako to izgleda, da ovo pitanje postavim danas ministarstvu. Znači, ovde su ugrožene obe saobraćajne trake. Put vodi ka Pljevljima i preti, takođe, opasnost da građani ovih sela ostanu odsečeni od Prijepolja.Hoću da istaknem da sam jako zadovoljan i da pohvalim postupak predsednika države, postupak predsednika države, Aleksandra Vučića, koji je predsedniku opštine Sjenica obećao određenu pomoć kada je u pitanju saniranje izgradnja novih lokalnih puteva. Svi problemi koje imamo, kada je u pitanju selo, kada je u pitanju demografija, kada je u pitanju ekonomski razvoj, prepliću se preko putne infrastrukture.Onog trenutka kada naša sela, kada naša naselja, pogotovo iz rubnih delova naše države odakle ja dolazim, znači iz Sandžačke regije, budu imali dobru putnu infrastrukturu, nećemo imati migracije, imaćemo investicije i nećemo imati problem kada je u pitanju nezaposlenost.Pozvao bih ovom prilikom Vladu, resorna ministarstva, da taj paket pomoći koji su obećali Sjenici se pretoči i u druge sandžačke opštine, ali i druge opštine kada je Republika Srbija u pitanju, kao što je, na primer, i opština Svrljig. Hvala vam. Hvala Hvala lepo.Poštovani predsedniče, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara je podržala rebalans budžeta za 2020. godinu i budžet za 2021. godinu, pošto su bili sastavljeni tako da su stvorili dobar osnov za suzbijanje pandemije izazvane korona virusom i pomoć privredi.Globalna pandemija, nažalost, još uvek nije završena. Jako je važno da se fiskalna politika i dalje fokusira na privatni sektor i da nastavi da se smanji ukupno poresko opterećenje rada, čime se dodatno rasterećuje privreda, odnosno povećava konkurentnost privatnog sektora i zadržavaju postojeća radna mesta.Zahvaljujući makroekonomskoj i fiskalnoj stabilnosti postignutoj u prethodnoj godini, Republika Srbija imala je dovoljno prostora da monetarnim i fiskalnim merama pomogne privrede u ublažavanju negativnih efekata pandemije. Bio je predviđen sveobuhvatni paket mera kojim je pružena pomoć privredi i čiji su se pozitivni efekti odrazili na makroekonomske pokazatelje. Ukupna vrednost paketa mera pomoći privredi i stanovništvu iznosila je oko 12,5% BDP.Svi mi znamo da BDP.Svi mi znamo da je uticaj pandemije na turistički sektor ogroman. Zbog epidemije su mnoge zemlje uvele ograničenja u putovanjima, što je organizatore putovanja dovelo u jako težak položaj. Već rezervisana putovanja su morali odložiti ili, u najgorem slučaju, otkazati. Turističke organizacije kažu da troše svoje poslednje rezerve. Ako ograničenja putovanja na globalnom nivou ostanu još na snazi, više hiljada ljudi će izgubiti svoj posao.Upravo posao.Upravo zbog toga smo u debati o rebalansu za 2020. godinu posebno pozdravili predlog Vlade prema kojem su svakom pojedinačnom hotelu isplatili 350 evra po krevetu i 150 evra po sobi.Mislim da nije preterano reći, da su turističke agencije i turistički radnici, jedni od najvećih gubitnika, zbog pandemije, zajedno sa zaposlenima iz saobraćaja, vodičima i rentakar kompanijama.Pomoć kroz plate za zaposlene, kao i za sve ostale delatnosti, sa dodatom jedne minimalne zarade, je svima puno značila. Međutim, ako uzmemo u obzir da je na globalnom nivou, pa i na lokalnom, smanjenje obima poslovanja bilo oko 85% do 90%, onda smatram da je potrebno da se dodatno pomogne sektoru turizma.Na sve ove probleme, prouzrokovane pandemijom, pojavili su se i problemi sa obnovom licence za poslovanje turoperatera, ograničavanjem broja izdatih polisa, kao i mnogostrukim povećanjem cena polisa osiguranja, od strane osiguravajućih kompanija.Situacija kompanija.Situacija je trenutno takva, da od 400 turoperatera, sa početka pandemije, koji su imali licencu za rad, u ovom trenutku ih je samo oko 110, koji su obezbedili ove uslove.Siguran sam da velika većina agencija i dalje želi da nastavi rad, ali za to je potrebno da se steknu uslovi, pre svega promenom pravilnika o garancijama, a zatim da se pod pokroviteljstvom Vlade, odnosno nadležnog ministarstva, pregovarajući sa osiguravajućim kompanijama obezbede i pravični uslovi za nesmetan rad. Ako se ne reši ovaj problem i državna kasa će izgubiti značajan prihod od poreza.Pitanje poreza.Pitanje glasi, da li Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, planira da izmeni pravilnik o garancijama, kako bi se rešili problemi oko osiguranja, odnosno kakve mere planira Ministarstvo trgovine, trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo finansija, za pomoć sektoru turizma, koje bi pomogle da se ublaže negativni ekonomski efekti pandemije?Hvala. Hvala.Narodni poslanik Đorđe Milićević.Izvolite. da većina građana Srbije, u ovom trenutku od nas, njihovih legitimno izabranih predstavnika, očekuje da uputimo inicijativu, ili postavimo pitanje Vladi, na osnovu jučerašnje izjave predsednika Vlade Crne Gore. Zapravo, ja sam o tome govorio pre nekoliko dana.O tome je govorio najpre Dritan Abazović, a onda kroz Krivokapića, ponovo govorio juče, tokom jučerašnjeg dana, Dritan Abazović.Naravno da nećemo postaviti to pitanje, ne zato što smo slabi i zato što se plašimo, to nije nešto što je neočekivano, nećemo postaviti to pitanje i tražiti inicijativu od Vlade, niti od predsednika Republike, jer znamo koliko je teško izgraditi dobre regionalne odnose, a koliko je lako razgraditi i zaoštriti odnose u regionu.Ne želimo da stanemo na put politici koju vodi predsednik Republike i Vlada Republike Srbije, a to je mir i stabilnost, prosperitet, saradnja.Ali, prosto, neverovatno je da neko tokom jučerašnjeg dana da takvu izjavu, neko ko je premijer i ko je, recimo 2006. godine, ako se sećate predsedniče, prilikom izjašnjavanja na referendumu, da li Crna Gora treba da ostane u zajednici Srbije i Crne Gore, glasao za to da Crna Gora ostane u zajednici Srbije i Crne Gore.Ali, ne interesuje nas vlast u Crnoj Gori, nas interesuje položaj prava i slobode Srba u Crnoj Gori, kojih ima 29%, ja se nadam i više, nakon popisa koji će biti sproveden i interesuje nas status

je zapravo upućeno vama, predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, a evo o čemu se radi.Mi smo opet, putem javnosti, informisani da su predstavnici Evropskog parlamenta, sačinili nekakav precizan plan, kako će fazno razgovarati sa šefovima poslaničkih grupa, a sve vezano za međustranački dijalog.Takođe, putem medija, su pomenuli i rezoluciju Evropskog parlamenta, pozdravili, kako mi želimo da, našu odlučnost i opredeljenost da nastavimo međustranački dijalog, ne znam šta su mislili, verovatno da predstavljamo nekakve divljake, po njihovom mišljenju, pa ne želimo komunikaciju i ne želimo konstruktivan dijalog. Nema razloga da nas pozdravljaju.Što se tiče rezolucije Evropskog parlamenta, imamo mnogo toga da im kažemo, a to ćemo im reći kada dođu u Srbiju.Naše pitanje je, da li vi imate uopšte taj njihov fazni i precizno definisani raspored, kada je reč o razgovorima sa šefovima poslaničkih grupa?Jer, znate mi šefovi poslaničkih grupa, u ovom parlamentu, svoj posao rade odgovorno, ozbiljno i posvećeno i bilo bi korektno da nam na vreme kažu termine, kada su zamislili da organizuju te razgovore.Ne želimo da nam bilo ko, bilo šta nameće, pogotovu Evropski parlamentarci, nisu nam oni ni mama, ni tata, a veoma želimo da razgovaramo, imamo mnogo toga da im kažemo i kada je reč o međustranačkom dijalogu, i kada je reč o izbornim uslovima, ali pre svega kada je reč o jednoj licemernoj rezoluciji, koju je usvojio Evropski parlament.Sa druge strane, mislim da je dobro da su nastupili sa ovakvim stavom, jer sa ovakvim stavom, oni šalju poruku i ovoj, kako su sami sebe nazvali, to nije moj rečnik, ali sami sebe su nazvali ova „kvazi opozicija“ i „elitna opozicija“, je sama sebe nazvala „gulaš opozicijom“ i čoporom, pa iz kulturoloških razloga ja neću onaj nastavak upotrebiti, jer oni svo vreme, to je onaj deo opozicije, koji navodno želi da razgovara sa evropskim parlamentarcima, zapravo ne žele oni razgovor, oni žele da izvrše pritisak preko evropskih parlamentaraca na Srbiju, to je potpuno jasno i da pokušaju, a evo ja bi voleo da se varam, da pokušaju da ponovno, bez izbora dođu do vlasti i privilegija, ali ovo je jasna poruka i njima, da zapravo niste vi, kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije taj, koji dezavuiše i koji prolongira međustranački dijalog.Koliko je nama poznato, vi ste evropskim parlamentarcima ponudili da taj međustranački dijalog već započne početkom marta meseca.Pa, vas molim, prosto da ako imate informaciju, odgovorite nam na pitanje, da li uopšte postoji, kako su oni formulisali vrlo precizno, fazno, termini održavanja sastanaka sa šefovima poslaničkih grupa. Zahvaljujem. Hvala.Samo ovo što je rekao Đorđe, vi ste mogli da čujete u medijima, da su predstavnici evropskog parlamenta najavili da će u naredna dva meseca imati tu pripremnu fazu, koja podrazumeva razgovore sa svim poslaničkim grupama, sa Vladom Srbije i sa opozicionim strankama, ali želim da podsetim da sam ja to predložio 1. marta, kada smo imali tu video konferenciju, i predložio sam da počne dijalog već u toj nedelji, od 15. do 18. marta. Ali, oni nisu bili spremni za to.Tako da želim da svi znate da je ovde reč o njihovom planu, da praktično ne treba puno da se žuri, već je važno da se obavi ta pripremna faza.Što se nas tiče, imam mnogo stranaka koje su se javile za taj međustranački dijalog, a ima i stranaka koji žele da učestvuju u dijalogu, bez predstavnika Međunarodne zajednice, tako da ne čekajući šta će biti na tim sastancima, predstavnika Evropskog parlamenta.Mi ćemo svakako pokrenuti razgovore sa onim političkim strankama, koje žele da koje žele da kažu svoje primedbe i svoje predloge, ali ne u prisustvu predstavnika bilo koje druge države, odnosno Međunarodne zajednice.Idemo dalje, narodni poslanik Vladimir Marinković.Izvolite. Uvaženi predsedniče Narodne Skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, danas se navršava 80 godina od zločinačkog i nacističkog bombardovanja Beograda i bombardovanja naše zemlje.Ono što je simbolično, na današnji dan posle 80 godina, dakle da se prisetimo svi ovde i naši građani, koliko jednu državu samo može da košta neozbiljnost i nedostatak liderstva političara i vođa jedne zemlje, koliko nam je važna stabilnost u ovom vremenu i koliko je značajno što predsednik Aleksandar Vučić stalno govori o tome koliko je stabilnost u zemlji i regionalna stabilnost važna za napredak i modernizaciju našeg naroda.Samo u roku od nekoliko dana pučistička vlada i pučistički generalštab su posle 27. marta ušli u državne avione i napustili svoj narod, napustili svoju vojsku i napustili svoju zemlju.Interesantan je podatak da 40% vojnih snaga, tadašnje još uvek Kraljevine Jugoslavije nije imalo nikakvu vezu sa tim generalštabom i to nas podseća da moramo da budemo oprezni i moramo da jako vodimo računa o tome da poštujemo volju građana, da ta volja građana mora da bude poštovana od svakog instituta i svake institucije u našoj zemlji, pogotovo u vremenu u kojem živimo, koje je isto tako jako turbulentno.Siguran sam da ti izazovi koje je naša država i naša zemlja i naš narod imao od te 1941. godine, a i prethodnih godina, ništa se to danas preterano ne razlikuje. Puno je onih i u regionu, u celom svetu koji ne žele dobro Srbiji, kojima nije prijatno što Srbija ima slobodarskog lidera i slobodarskog predsednika kojem odaju počast i poštovanje, danas svi svetski mediji i sve ozbiljne države po pitanju očuvanja zdravstvenog sistema, očuvanja života ljudi, očuvanja ekonomije. Srbija je danas postala jasan i dobar primer.Ono što se desilo pre 80 godina govori o tome koliko je malo potrebno da se zapali vatra i koliko je malo potrebno da dođe do onoga do čega je došlo u tim ratnim godina, do građanskog rata i do međusobnog ubijanja braće, dakle, istog naroda, faktički koje se završilo slomom jugoslovenske vojske u otadžbini 15. maja posle Bosanske golgote.To nas opominje da danas budemo složni, to nas opominje i ovo istraživanje javnog mnjenja koje pokazuje od pre neki dan IPSOS-ovo, koje pokazuje da predsednik Vučić i SNS imaju negde oko 60% stabilne podrške građana Republike Srbije i da sve ono što predsednik Aleksandar Vučić radi u domenu razvoja zemlje i izgradnje infrastrukture treba da bude podržano i treba da bude odbranjeno.Moje pitanje, naravno, odnosi se na nadležne države organe, odnosi se na tužilaštvo, odnosi se na pravosudne organe, jer smo mi u SNS jako zabrinuti za to da i elementi na domaćoj političkoj sceni, milim isti ti oni koji bi kada bi se, ne daj Bože nešto loše desilo u našoj zemlji ili regionu oni bi samo seli u svoje avione, oni ne bi seli u državne, nego bi seli u sopstvene avione koje poseduju, jer su proteklih nekoliko godina pokazali da je njima samo vlast i lično bogaćenje uglavnom i prioritetnom interesu i da im Srbija i da im zaštita nacionalnih interesa našeg naroda i Republike Srbije nikada nije bila niti prioritet, niti bila deo bilo kakve ideologije i politike.Zato zahtevam i molim sve državne organe da brzo i efikasno deluju po pitanju svih onih afera koje se tiču krađe državnih i narodnih para, posebno onih koji se tiču 53 računa i 69 miliona evra koji je prethodni režim i njegovi čelnici koji su sklonili, na čelu sa Draganom Đilasom širom sveta, na četiri kontinenta koji zasigurno nisu zarađeni poštenim radom i kroz neke poštene privatne poslove i privatne i preduzetničke inicijative.Naravno, da se pod hitno istraži i očekujemo efikasnu istragu i rezultate u pokušaju eliminacije predsednika Aleksandra Vučića, koji predstavlja stub stabilnosti zemlje, stub stabilnosti celog regiona, a odnosi se na kombinovanu, odnosno zajedničku zaveru od strane određenih političara, narko klanova i mafije u Republici Srbiji, koja je imala za cilj da ukloni Aleksandra Vučića i da zaustavi da zaustavi razvoj i modernizaciju Srbije.Nadam se da će ta istraga i rezultat te istrage da dođe što pre, jer je to u interesu našeg naroda, to je u interesu naših građana, da nastavimo sa našom politikom razvoja, da nastavimo sa našom politikom izgradnju ove zemlje. Izgradnjom ovog regiona, Vučić je pokazao svima da ovaj region i da naša zemlja, u stvari može i to mu priznaju čak i Hrvati.Pre neki dan u večernjem listu, imate jedan tekst koji, to je jako retko, ja mislim da se u proteklih 30 godina nije pojavio takav tekst u kojem se kaže da je Vučić definitivno politički lider ovog regiona, da je lider i predstavlja personifikaciju stabilnosti ovog regiona dajući priliku svim poslovnim ljudima i ljudima iz celog regiona da dođu i da se vakcinišu u Srbiji, pružajući ruku i pokazujući celom svetu koliko jedna mala zemlja, ali slobodarska, na čelu sa slobodarskim predsednikom može da bude zemlja koja okuplja i narode oko sebe i ko jeste stub modernizacije i naravno, napretka.Mi ćemo posle ovih 80 godina da nastavimo svoju tradiciju borbe i tradiciju borbe i gajenja baštine antifašizma, antisemitizma i borbe za nacionalni identitet i zaštitu kulturne, istorijske i religijske baštine.Hvala.

jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.Pošto članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Buhić, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.Pošto predstavnik predlagača još nije stigao, još nije stigao, pre nego što odredim pauzu, želim samo da vas obavestim da ćemo danas raditi o ovom zakonu, sutra o prvom zakonu u pojedinostima,

upravo sam potpisao zakazivanje sledećih sednica.Ukoliko budemo izabrali, a pretpostavljam da hoćemo, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, on polaže zakletvu na Posebnoj sednici, tako da bismo u utorak imali polaganje zakletve predsednika Vrhovnog kasacionog suda. To će biti Treća posebna sednica u utorak u 10.00

Prvog redovnog zasedanja, gde će biti kadrovske teme, Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Smederevu i Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i nekoliko odluka vezano za sastav delegacija parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i članova odbora. odbora. To bi bilo u utorak i sredu.U četvrtak ćemo imati novu sednicu za zakonima vezanim za Ministarstvo energetike.Ovo govorim zbog toga što, kao što znate, zakazujemo sednicu poštujući redovne postupke.Sve

red.Znači, ovi zakoni iz oblasti energetike ne stižu za dnevni red za utorak, već stižu za četvrtak, moramo da radimo i u četvrtak po tim tačkama zato što nas one tamo nedelje čeka veliki broj zakona iz oblasti finansija. U četvrtak bi započeli, a ako bude amandmana, onda bismo nastavili u onaj tamo